2. Изслушването да се включи като точка първа от Програмата на Народното събрание – 21 април 2021 г., с оглед на това, че следващо заседание ще бъде в сряда.“ Моля, пристъпваме към гласуване. Моля, госпожо Караянчева, като бивш председател знаете, че думата се дава от място. Не Ви давам думата. Всички процедури са приключили.

решението е входирано в канцеларията и има характер на решение по процедурни, организационни и технически въпроси. Моля да седнете на мястото си и да говорите, ако Ви дам думата. Моля да си седнете на мястото. Моля, квесторите – броене.

Гласуваме решение за задължаване на министър-председателя Бойко Борисов да се яви на заседанието на 21 април 2021 г. в парламента – да представи предложенията и мотивите на Националния план за възстановяване и устойчивост и да участва в обсъждането му.

които гласуваха „против“, консумираха правото си на глас и обстоятелството, че след това гласуваха пак, някак си няма никакъв юридически смисъл. (Шум и реплики.) колегите народни представители да искат думата от място и да получават, когато я получат. (Шум и реплики.) Моля, колеги, седнете си на мястото! Не Ви

Моля, колега, да се придържате към Правилника и да говорите само по процедурата, която искате. ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ-СДС): Госпожо Председател, благодаря Ви. Искам процедура по прегласуване. Във връзка с гласуването

Който е съгласен с Проекта за решение, моля да гласува.

чрез поименно прочитане имената на народните представители“. Колегата Гаджев поиска точно това предвид на гласуването, което предстоеше. Така че Вие сте длъжна по този правилник да дадете Благодаря, госпожо Караянчева. В залата на практика е почти пълният състав на парламента.

погазването на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание бих искала да върна дебата към Плана за възстановяване и устойчивост. Чухме преди малко и от колеги, които настояват да бъде чуто представянето на изготвения Национален план за възстановяване и устойчивост. Тъй като вицепремиерът Томислав Дончев е тук сред нас, ако колегите наистина искат да чуят представянето на Плана, призовавам Ви да му дадете думата. Благодаря Ви. Това няма никаква връзка с процедурата по водене. Правилникът предвижда възможност на министрите да вземат думата по всяко време, само че тя очевидно се използва като възможност по всяко време и по всяка точка, независимо има ли връзка министърът, или няма с нея, да взема думата. Това очевидно противоречи на всякакъв здрав разум. Използва се за подмяна на едно нормално заседание. Точка трета е минала.

изслушване на министъра на финансите на основание чл. 113 от Правилника, което Ви прочетох преди малко, има думата вносителят на предложението.

равнището и структурата на фискалния резерв е един от ключовите макроикономически показатели за състоянието и бъдещето на България особено в тези извънредни и трудни икономически условия. много загрижени, защото от изтеклата официална информация и на БНБ, и преди седмици на Министерството на финансите разбираме, че фискалният резерв на Република критичните равнища от малко над 4,5 млрд. лв., както е по закон. По последни непроверени данни това равнище на фискалния резерв е около 5 млрд. Дали е така, ние искаме да разберем от министъра на финансите. Той трябва да ни каже какво е истинското равнище на фискалния резерв към 31 март тази година. Искам веднага да кажа, тъй като става дума за касова основа, Вие, господин Министър, би трябвало да имате информацията малко след 17,00 часа на 31 март на касова основа какво е равнището на фискалния резерв, каква е неговата структура и каква е неговата ликвидност, тъй като от това състояние ние можем да направим извода къде се намираме в момента, дали бюджетът ще може да бъде обвързан, в това число и с утвърдените заеми.

Заповядайте, господин Министър! Заповядайте, господин Министър!

Седнете! Извинете – квесторите! Никой депутат не може да става от мястото и да идва да взима думата тук! Моля, погрижете се! Моля, погрижете се!

Заповядайте, господин Министър! Започнете да говорите. Заповядайте, господин Министър!

Заповядайте, господин Главчев, да видим процедурата.

Направете си справка! Процедура се дава по всяка време, освен ако няма реплика и дуплика. Не видяхме нито реплика, нито дуплика да има. Наистина трябва някакви по-простички неща… Прочетете Правилника!

Начина на водене го изясни господин Главчев. Нямате право на сто пъти процедура по начина на водене! Заповядайте, господин Министър! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Господин Главчев

Моля Ви, седнете! Спокойно! Дайте думата на господин Министъра, за да каже каквото има. Мисля, че проявявате неуважение към него, а не към мен. Моля Ви,

господин Георгиев, седнете си на мястото! Така пише в Правилника! Заповядайте, господин Министър! Заповядайте, господин Министър! Заповядайте, господин Министър! реплики от ГЕРБ-СДС.) Няма да отлагаме заседанието до понеделник, когато ще се направят промени в Правилника и няма да Ви дадат възможност за неслучайни процедури и лични обяснения. Заповядайте, господин Министър!

Прекъсвам заседанието за 10 минути и свиквам Председателски съвет.

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред. За процедура – госпожа Виктория Василева. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение от името на парламентарната група „Има такъв народ“ точките, свързани с изслушването на министър председателя и на министъра на финансите, да бъдат отложени за нашето заседание в сряда и да преминем към проектите за решения за съставяне на постоянните комисии. Обратно предложение? Няма. Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение за отлагане на точки 3 и 4 от дневния ред за другата сряда, 21 април.

Моля секретарите да започнат да броят и да ми подадат резултатите.

Благодаря Ви. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Моля за резултата. 143 народни представители са гласували за отлагане на двете точки за 21 април,

Постъпил е: „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по правни въпроси Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България

4 от парламентарната група на „Има такъв народ“, 3 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“, 1 от парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“.

Благодаря, госпожо Председател. Доколкото си спомням, на Председателския съвет сутринта коментирахме да няма заместник-председатели, а само председател на тези постоянни комисии, които ще имат все пак качеството на временни, докато не гласуваме новите разпоредби на Правилника. В този случай правя и процедурно предложение да отпаднат думите от Проекта за решение „заместник-председатели“. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагам Анна Александрова, Дани Каназирева, Радомир Чолаков, Николина Ангелкова и Александър Николов за членове на Комисията по правни въпроси.

От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагаме Радостин Василев, Иво Георгиев Атанасов, Златомира Карагеоргиева-Мострова и Ива Митева. Използвам повода, че съм на трибуната, за да пестя парламентарно време. Предлагаме за председател на Правната комисия

България“, 2 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, дами и господа народни представители! В Комисията по правни въпроси от „Движение за права и свободи“ предлагаме колегата Хамид Хамид

член на Комисията по правни въпроси предлагаме господин Николай Хаджигенов. ПРЕДСЕДАТЕЛ Моля първо да поставим на гласуване Решението. Който е за така прочетеното Решение, извън състава му – след това ще гласуваме и членовете на комисията, моля да гласува. Извинявам се, първо подлагам на гласуване предложението на Десислава Атанасова за отпадане на думите „заместник-председатели“.

Против? Няма. Въздържали се? Няма.

Няма. 210 – за. Решението е прието. Подлагам на гласуване така прочетените имена за членове на Комисията по правни въпроси. Който е за, моля да гласува.

Против и въздържали се? 212 народни представители – за. Преминаваме към гласуване на председателя на Комисията. Има постъпило само едно предложение – на Радостин Василев. Който е за, моля да гласува.

146 народни представители – за, против няма, въздържал се 1. С това Решението за избиране на Комисия по правни въпроси е прието. Преминаваме към следващото решение, което е за избиране на Комисия по здравеопазването.

1. Комисията по здравеопазването се състои от 17 народни представители, от които 5 от Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 4 от Парламентарната група на „Има такъв народ“, 3 от Парламентарната група на „БСП за България“, 2 от Парламентарната група на „Движението за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на „Демократична България“, 1 от Парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“.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

Благодаря, госпожо Председател. Предлагам за членове на Комисията по здравеопазване член-кореспондент Григор Горчев, доктор Даниела Дариткова, доцент Лъчезар Иванов, госпожа Алисе Муртезова и доктор Александър Александров, като предлагам за председател на Комисията по здравеопазване член-кореспондент професор доктор Григор Ангелов Горчев. Горчев. Ако имам минута да запозная колегите с неговата професионална сериозна биография. Ако не, бих казала, че колегията залагаме на експертизата, смятам, че професор Горчев би се справил блестящо. Минал е по цялата стълбица и йерархия –

От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагаме за членове на Комисията доктор Силви Кирилов, професор Андрей Чорбанов, Деляна Пешева и Александър Тодоров. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „БСП за България“?

Благодаря, госпожо Председател. От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ предлагаме доцент доктор Джевдет Чакъров и доктор Тунджай Йозтюрк. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От парламентарната група на „Демократична България“? Благодаря, госпожо Председател. От парламентарната група на „Демократична България“ за членове на Комисията по здравеопазване предлагаме доктор Александър Симидчиев и Катя Панева, като предлагаме доктор Симидчиев и за председател на групата. Доктор Симидчиев е специалист по белодробни болести, външни болести и здравен мениджмънт. Началник е на Отделение по функционална диагностика в Центъра... (Шум и реплики.) Извинявайте, може ли да... Началник е на Отделение по функционална диагностика в Централната клинична болница при Медицинския институт на МВР-София, медицински директор е на Центъра по електронно и дистанционно обучение при Медицинския университет в Пловдив. Има дългогодишен опит като клиничен лекар, а също и като преподавател и изследовател. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Поправка. Предлагаме доцент доктор Джевдет Чакъров и доктор Хасан Адемов. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Против? Няма. Въздържали се? Няма. Моля за резултата.

Преминаваме към гласуване на Проекта за решение. Моля, който е за, да гласува.

Благодаря Ви. Против? Няма. Въздържали се?

„Има такъв народ“ – 45 въздържали се, „Изправи се! Мутри вън!“ – 13 въздържали се, „Демократична България“ – 24 въздържали се, „БСП за България“ – 37, и „Движението за права и свободи“ – 24 въздържали се. Който е за кандидатурата на Александър Симидчиев за председател на Комисията по здравеопазване, моля да гласува.

против. Въздържали се:

за избиране на Комисия по бюджет и финанси Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по бюджет и финанси се състои от 17 народни представители, от които 5 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 4 от парламентарната група на „Има такъв народ“, 3 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“, 1 от парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“. 2. Избира за членове на комисията. 3. Избира от членовете на Комисията по т. 2 ръководство на Комисията в състав: председател, заместник-председатели.“ Ще подложа заместник-председателите на гласуване за отпадане.

От името на Коалиция ГЕРБ-СДС предлагам за членове на Комисията по бюджет и финанси: Димитър Главчев, Делян Добрев, Красен Кръстев, Ирена Димова и Румен Христов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „Има такъв народ“.

От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ в Комисията по бюджет и финанси предлагаме народния представител господин Йордан Цонев и народния представител господин Сергей Кичиков. От „Дeмократична България“. От парламентарната група на „Демократична България“ предлагам за членове на Комисията по бюджет и финанси: Георги Ганев и Мартин Димитров, като предлагаме Георги Ганев за председател. Кратка биография – Георги Ганев е икономист с дългогодишен опит в икономическите анализи и преподава икономика в Софийския университет. Един от най-уважаваните макроикономисти в България, анализатор.

207 народни представители за. Преминаваме към гласуване на решението, който е за, моля да гласува.

209 народни представители за. Сега моля да гласуваме състава на Комисията, който е за моля да гласува.

Тук искам да направя едно уточнение – това, което доскоро се излъчваше на системата и ще виждаме сигурно и другата седмица, не знам дали може да се промени, е регистрацията Ви,

Моля, прегласуване – който е за Георги Ганев да е председател на Комисията по бюджет и финанси, моля да гласува.